Господин Цонев, можете да представите следващите текстове

Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги народни представители, изказването ми е по текста на чл. 53. Вярно е, и досега практиката е такава, че всички институции, посочени в чл. 53 – Министерският съвет, Националният осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и така нататък, представят след одобряването им отчети за изпълнение на съответните бюджети. Такива доклади се подготвят не само по отношение на изпълнение на бюджета на съответната институция, но и по отношение на дейността й. Така записан текстът обаче не дава никакъв ред, по който ще се случва това, ако тези отчети за изпълнението на бюджетите, съответно това важи за отчетите за изпълнение на дейността на тези институции, не бъдат приети. Вероятно трябва да поговорим по този въпрос, защото такъв прецедент вече имаше, и то по отношение на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Тази година в Комисията по здравеопазването – все още не е разгледан в пленарната зала, беше отхвърлен отчетът за изпълнението на бюджета и съответно отчетът за изпълнение на дейността на Националната здравноосигурителна каса. В тези случаи, питам и моля вносителите да ми отговорят, какво ще се случи и какви доклади или становища по отчетите ще изготви Сметната палата, след като органът, който следва да контролира тези институции, който избира ръководство, който предлага нормативната регламентация на дейността и по отношение на бюджета, е отхвърлил отчетите както за дейността им, така и отчета за изпълнение на бюджета? Не е ли редно, уважаеми колеги, тук да се запише текст какво се случва в моментите, когато Народното събрание например не приеме тези бюджети, въпреки че в конкретния случай, за който говоря по отношение отчета за изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, е заверен от Сметната палата? Аз се надявам и господин Гечев, и господин Цонев, а и останалите вносители да отговорят на този въпрос. Не бива да създаваме правни норми, които ще доведат до хаос в системите, до хаос по прилагането до колизията с други закони, като Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, като Закона за здравното осигуряване в частта, касаеща тази институция, както и за бюджета на Националния осигурителен институт. Очаквам, че под формата на реплика господин Цонев или господин Гечев ще ми отговорят. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Други изказвания? Няма други изказвания. Гласуваме предложението от народния представител Димитър Главчев и група народни представители по чл. 53, което не е подкрепено от комисията. Гласували

от комисията. Гласували 76 народни представители: за 5, против 67, въздържали се 4. Предложението не е прието.

предложение на народния представител Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

предложение на народния представител Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

чл. 62 – предложение на народния представител Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

от комисията. Гласували 91 народни представители: за 12, против 78, въздържал се 1. Предложението не е прието. Сега гласуваме анблок

се подкрепя от комисията. Комисията подкрепя текста на вносителя. По чл. 60 – същото предложение от същите народни представители. Не е подкрепено от комисията. Комисията подкрепя текста на вносителя. чл. 61 – същото предложение от Димитър Главчев и група народни представители. Не е подкрепено от комисията. Комисията подкрепя текста на вносителя. По чл. 61 има направено същото предложение от госпожа Менда Стоянова и група народни представители. Също не е подкрепено от комисията. Предложение от народните представители Цонев и Гечев, подкрепено от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 61: „Отчет за дейността на Сметната палата Чл. 61 (1) В срок до 30 септември на текущата година председателят на Сметната палата внася в Народното събрание отчет за дейността й за предходната година. (2) Отчетът се публикува на интернет страницата на Сметната палата. (3) Отчетът по ал. 1 се разглежда от Народното събрание.” По чл. 62 няма направени предложения, с изключение на това от Димитър Главчев и група народни представители за отпадането на чл. 62. То не е подкрепено от комисията. Комисията подкрепя текста на вносителя. Това е цялата Глава шеста.

от комисията. Гласували 90 народни представители: за 12, против 76, въздържали се 2. Предложението не е прието. По чл. 61 – предложение на народния представител Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

По чл. 62 – предложение на народния представител Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

на гласуване. Гласували 84 народни представители: за 9, против 74, въздържал се 1. Предложението не е прието. По чл. 62 – предложение на народния представител Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

на гласуване. Гласували 94 народни представители: за 13, против 77, въздържали се 4. Предложението не е прието. Сега гласуваме наименованието на Глава шеста,

подкрепя наименованието на Глава седма. Предложение на народния представител Димитър Главчев и група народни представители за отпадане на чл. 63. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.

по ал. 1 глобата е от 2000 до 10 000 лв. (3) При възпрепятстване на проверката по чл. 38, ал. 3 на виновното лице се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв. (4) Глобите и имуществените санкции по ал. 1, 2 и 3 се внасят в приход на държавния бюджет.”

Благодаря, уважаеми господин председателю. Само напомням на колегите от залата, че и при дебатите по Изборния кодекс имаше

няколко поредни изказвания. Обръщам внимание на липсата на синхрон между текстовете в законопроекта. Преди малко в предходни параграфи приехме, че при извършване на одит се спазват правилата по АПК. Сега в Глава седма „Административнонаказателни разпоредби” – това е административнопроцесуален кодекс за другите специалности, не юристи, става ясно, че актовете за констатиране на нарушения, съставянето, издаването и обжалването ще се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. По-нататък, в Преходните и заключителните разпоредби има текстове, които променят текстове от други действащи закони. Затова моят въпрос към вносителите е: господа, давате ли си сметка дали няма да забъркате някоя правна каша по отношение на издаването и обжалването на административнонаказателните постановления? Не може веднъж да се образуват и извършват проверките от одиторите по един ред, актовете да се издават по друг и всъщност в Закона за Сметната палата да са записани текстове, които препращат към трети ред! Мисля, че това ще породи много сериозни противоречия по отношение на издаването и обжалването на тези актове в едно административно производство. Апелирам, преди да

Благодаря, господин председател. Ще бъда максимално кратък. Имам едно предложение ако се приеме, разбира се: да бъде намален маржът между минималната и максималната глоба по чл. 63.

Те могат, съгласно чл. 38, да не окажат съдействие на ръководителите на отделенията и оттам да осуетят проверката. Защо, ако има съмнения и трябва да се направи проверка в една организация, да оставяме глоба от 2000 до 10 000 лв.? Нека да намалим маржа, нека да бъде примерно от 5000 до 10 000 лв., за да може тези хора да знаят, че ще носят отговорност и ще бъдат наказани, а не според това кой какъв е да оставим възможността

постигне превантивният ефект, а не евентуално в бъдеще едно лице, което може да бъде наказано, да знае, че може да се измъкне с ниска или с по-голяма Това е предложението ми – мисля, че е логично и се надявам да бъде подкрепено от колегите: маржовете да бъдат намалени – вместо от 2000 на 10 000, да бъде от 5000 на 10 000; и от 1000 на 5000 да бъде от 3000 на 5000. Благодаря Ви. аз ще подложа на гласуване предложението Ви, въпреки че не е редакционно това предложение. Това е предложение по същество.

прието. В редакцията на чл. 63, предложен от комисията, господин Иванов предложи следното. Моля, господин Иванов, да следите дали няма да сбъркам нещо във Вашето предложение.

Моля, гласувайте. Гласували 86 народни представители: за 7, против 75, въздържали се 4. Предложението не е прието. По чл. 64 има предложение на народния представител…

Предложение от народния представител Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

„Допълнителни разпоредби”. Комисията подкрепя наименованието на подразделението. По § 7 има предложение на народния представител Димитър Главчев и група народни представители за отпадане на § 7. Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя. Но тук искам да По § 3 – същото предложение от същите народни представители. Комисията не подкрепя това предложение. И едно предложение на народните представители Георги Кадиев и Борис Цветков, което беше оттеглено в залата.

Сега редакцията на § 3: „§ 3. (1) В срок до един месец от влизането в сила на закона Народното събрание избира председател и членове на Сметната палата. (2) До избирането на председател избраните по реда на отменения Закон за Сметната палата председател и заместник-председатели изпълняват

предложение на народния представител Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване. Гласували

По § 3 гласуваме предложение на народния представител Димитър Главчев и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Моля, гласувайте. по § 3 предложението на народния представител Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.

Има предложение на народните представители Георги Кадиев и Борис Цветков за нов § 3а, което е оттеглено. Има предложение на народния представител Йордан Цонев, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от нашия правилник за създаване на нови параграфи 4, 5 и 6, което е подкрепено от комисията. Комисията предлага създаването на нови § 4, § 5 и § 6 със следното съдържание: „§ 4. Пълномощията на членовете на Консултативния съвет на Сметната палата се прекратяват от датата на влизане в сила на закона. § 5. В срок до един месец от избирането на председател и членове организационната структура на Сметната палата се привежда в съответствие с изискванията на закона. § 6. В 6-месечен срок от избирането на председател и членове Сметната палата приема наръчник за прилагане на международните одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря. Да спрем до тук, господин Цонев. Изказвания по предложението за създаване на нови параграфи 4, 5 и 6?

според мен текстът по § 4, който сте ни предложили, не е особено изряден от гледна точка на правната техника. Никога досега, в който и да било приет закон на Народното събрание, в който и да е състав, няма текст, че незавършените производства, или в случая одити, по които докладите не са връчени, но по тях се е работило, се довършват по реда на законопроекта, който в момента разглеждаме. Считам, че няма никакъв смисъл процедурата и цялата дейност, която е извършена по одита, и всички проверки... параграфи 4, 5 и 6. Четвърти по вносител още не сме го обсъждали. Ако имате предвид § 4 по вносител, след малко може да вземете думата. ДЕСИСЛАВА

в комисията, сме допуснали грешка – господин Главчев и колегите са прави. Този параграф трябва да отпадне, тъй като Законът за публичните финанси може да бъде променян само със Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси и с никакъв друг закон. Има изрично записан текст. Затова ще помоля тук, в залата, да подкрепим предложението на колегата Главчев и групата народни представители за отпадане на този параграф.

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, както преди малко Ви обърнах внимание за текстовете на § 4, сега отново го правя, тъй като това е изключително важна преходна норма, която има отношение към цялата работа до момента на одитните екипи на Сметната палата. Текстът на § 4 е следният: „§ 4. Незавършените одити и одитите, по които докладите не са връчени до влизането в сила на закона, се довършват по реда на този закон”. Обръщам внимание отново, и тук апелирам юристите да слушат внимателно и се надявам да ме подкрепят, че няма друг закон – устройствен, процесуален, който да вменява правомощия на новосъздадени органи да прекратяват, в случая одитно производство, и да го започнат отначало. Прекратяване се налага, защото незавършените и връчените до влизането в сила на закона няма как да се довършат по новоустановения ред на този закон, защото производството е вървяло по друг начин, по друг ред, дори основанията за одита на Сметната палата се довършват по настоящия ред. Аз моля да ме чуете много внимателно и експертите от Комисията по бюджет и финанси моля да не коментират, защото считам, че мястото, на което стоят, не им дава това основание да правят реплики на народни представители. По отношение на незавършените одити. незавършените одити. Уважаеми колеги, ходът на процедурата на незавършените одити се открива по един начин и по един ред. Всички документи, които се представят по отношение на тази одитна процедура, и цялата дейност на одитния орган следва да бъде преустановена, ако сега приемем текста, който са ни предложили за § 4. Повтарям отново – няма в българското законодателство такъв текст в който и да е друг закон, който да промени цялата дейност на подобна институция – било одитна или всякаква друга, която извърша проверки. Във всички производства проверките се довършват по реда на закона, по който са започнали. Считам, че няма аргументи, които да бъдат изложени от вносителите, и те да са в обратната посока.

приети при действието на отменения Закон за Сметната палата, запазват действието си, доколкото не противоречат на изискванията на този закон. дами и господа, уважаеми господа вносители, това е нонсенс. При всички положения те ще противоречат на този закон, защото той е новоприет закон и изменя дори самата процедура. Преди малко Ви обърнах внимание, че досега одитната дейност на Сметната палата се е движила по един ред. В момента с промените, които гласувахте, се променя редът и по отношение на прилагането на правилата на Административнопроцесуалния кодекс, и по отношение на прилагане на правилата на Закона за административните нарушения и наказания. Страхувам се, че ако не се чуят аргументите и не се намери добро решение, цялата одитна дейност на всички започнати и недовършени в момента производства ще трябва да бъде прекратена и всичко да започне отначало. Това безспорно няма да спести публичен, финансов и кадрови ресурс. (Силен шум в КБ.) Уважаеми господа, няма нужда да крещите. Председателят, преди да започна своето изказване, напомни, че времето ще се счита за трите параграфа. Господин председател,

съдебни решения, които ще се движат по различен ред – по реда на стария Закон за Сметната палата, по реда на Административнопроцесуалния кодекс, по реда на ЗАНН и ще стане сериозно объркване в правния мир и по начина, по който ще се прилага новогласуваният Закон за Сметната палата. Считам, че ако има воля и от вносителите да отложим текстовете на тези параграфи и отново да помислим за правна редакция, която да е достатъчен гарант, че няма да има нарушения на процедурите, че процедурите и актовете, които са приети в момента, ще влязат в сила и ще породят действия. Ако има лица, които следва да бъдат санкционирани, ще бъдат санкционирани, а тези, които искат да обжалват актове по проверки, ще могат да го направят. Затова въпросът ми към господин Цонев е по отношение на параграфи 4 и 5: дали ще има разбиране у вносителите за отлагане на гласуването и изчистване на текстовете, така че да създадем работеща правна норма? По отношение на § 6. Уважаеми дами и господа, когато обсъждахме текстовете на членове 50 и 51, направих изказване по отношение на това, че се прави промяна в Закона за обществените поръчки, като се отнемат правата на одиторите от Сметната палата. Параграф 6 е точно в тази посока. Тогава зададох въпроса дали

Напомням, че в нашата законодателна програма е внесен Законът за обществените поръчки, който не предвижда промяна и отмяна на чл. 127в законопроект, който е подготвен от Министерския съвет и който дава възможност актовете за установяване на нарушения по Закона за обществените поръчки, констатирани от органите на Сметната палата, да се съставят от одитори в определен срок и наказателните постановления да се издават от одитори на Сметната палата. Считам, че с промяната на § 6 се прави много груба грешка, за която в момента вероятно не си давате сметка, но това ще доведе до липсата на възможност одитори на Сметната палата да установяват и връчват актове за нарушения по този закон. Благодаря.

Госпожо председател, уважаема колежке Атанасова! Моят отговор е много кратък по отношение на най-важното съображение, което казахте – какво става с одитите, които не са завършени.

„Незавършените одити и одитите, по които докладите не са връчени до влизането в сила на закона, се довършват по реда на този закон”. Това е Вашият закон. Вие сте го приели много правилно, тъй като това е международната практика. Ние просто я продължаваме и я прилагаме, тъй като най-вероятно съветниците от Сметната палата са същите.

Заповядайте за реплика. Благодаря. Уважаеми господин Гечев, от репликата Ви стана ясно, че дори Вие не сте истинските вносители на този законопроект. Затова и досега не можете да намерите аргументи да го защитите. Може би експертите са допуснали грешката и по отношение на Агенцията за държавен финансов контрол, която вече не съществува десет години, но Вие сте се подписали под този законопроект. По отношение на § 5. Обръщам Ви внимание, че не е възможно заварени актове, приети при действието на настоящия закон, да запазят действието си, доколкото не противоречат на изискванията на новия закон, защото новият Закон за Сметната палата, който се гласува в момента, е съвсем различен по смисъл и

и да има актове на Сметната палата по производства, които са започнали и които ще бъдат смислени, а няма да страдат от различни пороци, включително

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, по отношение на § 5 по вносител. Текстът е: „Заварените актове, приети при действието на отменения закон за Сметната палата, запазват действието си, доколкото не противоречат на изискванията на този закон”. Ако се има предвид, а очевидно това се има предвид – актовете, които са вътрешноведомствени, тоест подзаконовите нормативни актове да запазят действието си, правилните инструкции, наредби, които са приети, но не противоречат в частта или изцяло на новия закон, да запазят действието си. Поради това,

Няма. Да пристъпим към гласуване. Първо ще подлъжа на гласуване процедурното предложение, направено от народния представител Десислава Атанасова, за отлагане гласуването по § 4 и § 5. Моля, колеги, режим на гласуване.

Колеги, подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5, който става § 8, подкрепен от Бюджетната комисия и с редакцията, направена от господин Димитър Лазаров – добавката на думата „подзаконови” след думата „заварени”.

тъй като предложението, което правите, е аналогично на това на господин Главчев – отпадане на § 6, предлагам да не го подлагам на гласуване. Спокойно, господин Лазаров. Второто предложение за отпадане не го подлагам на гласуване. Ще подложа на гласуване направо текста за вносителя за § 6, който става § 9, подкрепен от Бюджетната комисия.

е приет. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Главчев и група за отпадане на § 7.

Оттегляте го и Вие и правите предложение за отпадане? Доволна ли сте, госпожо Атанасова? Оттеглено е. Господин Цонев прави предложение за отпадане на § 7. Гласуваме процедурното предложение на

тъй като чл. 72 от Закона за здравното осигуряване в в ал. 1 казва, че управителят на Националната здравноосигурителна каса упражнява цялостен контрол върху дейността на задължителното здравно осигуряване и управителят на Националната здравноосигурителна каса задължително възлага проверки

и те са в смисъл на подаването на уведомление до компетентните органи за предприемане на мерки по отношение на средствата от Европейския съюз. Считам, че това препращане е към чл. 53, ал. 1, което сме приели по доклада на комисията. Считам, че има техническа грешка в доклада. Много моля експертите към комисията да го проверят. Благодаря.

и по бюджетните разходи на

по предложение на комисията, с редакционното предложение на госпожа Атанасова, който става § 11. (Реплика от

предложената редакция от госпожа Атанасова. Заповядайте, госпожо

редакционно предложение, тогава следва да гласуваме и основния текст, който е нонсенс. Моля Ви, разделете ги поотделно – да си гласуваме безспорния, след това да се каже, както заяви коректно господин Цонев, че подкрепя, да го гласуваме отделно. Ако кажем само, че гласуваме редакционно, след това трябва да подложим на гласуване основния текст по доклада. Ще имаме негласуван текст.

Сега подлагам на гласуване редакционното предложение на госпожа Атанасова за замяна на числото „54” с числото „53”. Моля, колеги, гласувайте.

Моля, колеги, гласувайте. Гласували 92 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 5. Сега може да ръкопляскате отново.

28 март, петък, от 11,00 часа: Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще отговори на едно питане от народния представител Хюсеин Хафъзов. Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев ще отговори на един въпрос от народния представител Антон Кутев и на едно питане от народния представител Веселин Вучков. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов ще отговори на четири въпроса от народните представители Кирил Колев; Страхил Ангелов и Георги Свиленски; Иван Вълков; и Златко Тодоров. Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще отговори на четири въпроса от народните представители Милка Христова; Тотю Младенов; Светлана Ангелова; и Красимира Анастасова и група и на едно питане от народния представител Йорданка Йорданова. Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова ще отговори на четири въпроса от народните представители Даниела Савеклиева; Станислав Станилов; Красимира Анастасова и на три питания от народните представители от народните представители Ивелина Василева; Страхил Ангелов; Даниела Савеклиева и Ирена Соколова. Министърът на културата Петър Стоянович ще отговори на един въпрос от народния представител Ирена Соколова и на едно питане от народния представител Хюсеин Хафъзов. Министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева ще отговори на два въпроса от народните представители Георги Мърков и Христо Монов; и Здравко Димитров. Министърът на финансите Петър Чобанов ще отговори на два въпроса от народните представители Страхил Ангелов; и Красимир Янков Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов ще отговори на един въпрос от народните представители Павел Гуджеров и група народни представители. Министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова ще отговори на едно питане от народните представители Семир Абу Мелих и Галина Милева. Министърът на отбраната Ангел Найденов ще отговори на два въпроса от народните представители Гален Монев; и Валентин Радев и Дончо Баксанов, и на едно питане от народните представители Валентин Радев и група народни представители. Министърът на земеделието и храните Димитър Греков ще отговори на пет въпроса от народните представители Любомир Владимиров; Павел Гуджеров; Добрин Данев; Тодор Радулов; и Методи Теохаров, и на едно питане от народните представители Даниела Савеклиева и Георги Андонов. Уважаеми колеги, следващото пленарно заседание ще се проведе утре – петък, 28 март, от 9,00 ч. Закривам днешния пленарен ден. (Звъни.)